Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona. Amandmani do kraja rasprave koju su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, gospodin Pavle Matičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika u suštini sadrži jednu izmjenu i jednu dopunu. Naime, Zakonom o državnim službenicima propisano je da na dan stupanja dužnost Vlade nakon prvih parlamentarnih izbora, položaj tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika Ureda Vlade, zamjenika državnih tajnika, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državnih upravnih organizacija, postaju radna mjesta državnih službenika. Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o državnim službenicima propisani su koeficijenti o složenosti poslova državnih službenika imenovani na ova radna mjesta, te je ove položaje potrebno brisati iz Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, budući su i njihove obveze, prava i odgovornosti kao i način izračuna plaće, te druga materijalna prava propisani drugim zakonima. I drugo, Zakonom o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom propisano je da pravobranitelj za osobe sa invaliditetom i njegovi zamjenici su dužnosnici Republike Hrvatske, te se imenuju na vrijeme od 8 godina i mogu biti ponovo imenovani. S obzirom da su pravobranitelji za osobe sa invaliditetom, njegovi zamjenici dužnosnici Republike Hrvatske potrebno je dopuniti članak 1. i članak 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika na način da se pravobranitelj za osobe sa invaliditetom i zamjenik pravobranitelja za osobe sa invaliditetom utvrde kao državni dužnosnici odnosno da im se utvrde koeficijenti za izračun plaće. Hvala. Hvala. Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Vesna Škulić. Nema je, klub gubi pravo na riječ. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče. Pa evo mislim da je gotovo sve rečeno, međutim samo nekoliko riječi zašto se došlo uopće do ovog zakona odnosno i onog što je prethodilo tom. Naime, stručnost u tijelima državne uprave stvarno je je već postala dosta upitna ne zbog tih ljudi koji tamo rade nego zbog koeficijenata i plaća koje primaju tamo, a uz to se veže i sigurnost radnog mjesta A znamo, sjetimo se velike čistke 2000. godine kada je gotovo sve smijenjeno što se dalo smijeniti po ministarstvima. Dio državnih dužnosnika prebačen je u državne službenike. Na taj način osigurao im se ipak kontinuitet rada, dakle sad čuvamo stručnjake koje imamo jer svaka smjena jasno dovodi nove ljude koji dok se uhodaju prolazi itekako puno vremena. Ovdje je, znamo da su i tajnici ministarstava, ravnatelji u ministarstvima, zamjenik tajnika Vlade, predstojnik Ureda Vlade, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda, pomoćnik ravnatelja državne uprave, dakle to postaju radna mjesta državnih službenika, pa prema tome prestaju prava koja su imali kao državni dužnosnici. Već ranije su ukinuti i položaji pomoćnika ministara, dakle oni postaju ravnatelji. Za izračun plaća tih službenika, do stupanja na snagu posebnog zakona propisani su koeficijenti složenosti poslova državnih službenika. Na taj način navedeni dužnosnici brišu se iz zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika pa se na njih više ne primjenjuju sva prava i obveze pored ostalog Zakona o sukobu interesa i slično. Kao i svi pravobranitelji tako se i ipak relativno novo ustanovljeni pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegov zamjenik imenuju državnim dužnosnicima, dakle postaju državni dužnosnici i obveznim se određuju, određuje im se koeficijent za obračun plaća. Evo, ja mislim da ovim zakonom, da zapravo doprinosimo sređivanju odnosa unutar državnih službi. Zahvaljujem. Hvala. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ovo je jasno kratak zakona. De facto mi tim zakonikom uvodimo još jednog državnog dužnosnika, zapravo više to je pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegove zamjenike. Oni su na koeficijentu 5,27 kao i zastupnici, tj. zamjenici su na koeficijentu 4,26. Ja osobno držim da bi dužnosnici morali biti samo predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik i potpredsjednici Sabora, zastupnici, predsjednik, potpredsjednici i članovi Vlade Republike Hrvatske u svojstvu jasno ministra, predsjednik i članovi Ustavnog suda, glavni državni inspektor, glavni državni revizor sa zamjenicima, pučki pravobranitelj. Sve ostale pravobranitelje trebalo bi integrirati u pučkog pravobranitelja. Tu bi jasno trebali biti i glavni državni revizori i to je otprilike sve. Jasno, tu fali guverner Hrvatske narodne banke ali to valjda je riješeno posebnim zakonom. Sve ostalo treba brisati iz ovog Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Znači, treba brisati i tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika Vlade Republike Hrvatske, i glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Hrvatske, i tajnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i zamjenika tajnika Hrvatskog sabora, i sve državne tajnike, da ne nabrajam sada sve dalje. Znači, dužnosnik bi trebao biti onaj koji ima izborni legitimitet. Onaj tko ga nema, tko nema izborni legitimitet taj nema što biti dužnosnik. Jasno je da članovi Ustavnog suda to moraju biti, jedan državni revizor isto, članovi Vlade ali neki državni tajnik, ravnatelj neke upravne organizacije nema što tražiti među dužnosnicima. To je moje možda i privatno mišljenje a to se na neki način tiče i pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Daleko od toga da tim osobama ne treba prikloniti se, da im ne treba dati maksimalnu pažnju. Međutim, ja osobno držim da i to mjesto, znači pravobranitelja s osobnim invaliditetom kao i ono koje se bavi ravnopravnošću spolova i ono pravobranitelja za djecu treba biti podvedeno pod pučkog pravobranitelja u svojstvu njegova zamjenika ili kako bismo rekli pod ombudsmana kao što smo nekad govorili. Svatko tko je u vladajućoj koaliciji a sjeti se nekog pravobranitelja taj se status ukoliko je taj u koaliciji dovoljno moćan tokom vremena i uspostavlja. Ja osobno smatram da je to nepotrebno, da Hrvatska nije Švedska i bi trebalo imati i neku komparaciju kako je to otprilike regulirano u drugim ili trećim zemljama. Duboko sam uvjeren da je kojim slučajem stranka umirovljenika imala nešto jaču tu izbornu poziciju da bismo mi danas paralelno sa ovim radnim mjestom ili sa izmjenom zakona u ovom dijelu de facto integrirali i pravobranitelja za umirovljenike. Znači, jednom riječju nisam ja protiv toga da Vlada vodi jednu odgovornu politiku prema umirovljenicima, nisam da umirovljenici imaju svog pravobranitelja ali u svojstvu zamjenika glavnog pravobranitelja. Isto tako, nije po meni problem u Hrvatskoj broj jedan pravobranitelj za invalide već jasno pristojne invalidnine i da se kao što sam i prije govorio izjednače invalidi recimo Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata, odnosno obrnuto. Što se tiče koeficijenata ovaj pravobranitelj ima koeficijent 5,27. To je zastupnički koeficijent. Jasno je da je to radno mjesto tog pravobranitelja neusporedivo privilegiranije mjesto od zastupnika. Ako ništa drugo ima svoj ured, ima auto, ima kartice, ima reprezentaciju, ima neku sekretaricu više ili manje zgodnu, dnevnice itd., sve ono što građani misle da imaju i zastupnici a zapravo nemaju. Isto tako, mislim da bi i u tim momentima također trebalo otvoreno progovoriti. Za kraj još jedanput zalažem se da dužnosnik bude onaj tko je neposredno izabran, znači tko ima taj neposredno izabran legitimitet. Jasno je da se zalažem da se i zastupnike neposredno bira kao i župane, gradonačelnike, načelnike. Zašto ne? Kada bi se to dogodilo ja tvrdim da bi se prilike u ovoj zemlji stupkom promijenile, za 180 stupnjeva želim vjerovati na bolje da svatko zna koga bira. Ako je netko neposredno izabran e onda bi zasigurno imao i bitno drugačiju poziciju prema građanima i prema javnosti a ne da su zastupnici permanentno na tapeti kao što se to desilo nedavno za cijene koje imamo u restoranu. Neću reći da imamo najskuplju menzu u Republici Hrvatskoj ali sigurno pet puta skuplju nego na Hrvatskoj radioteleviziji i bilo bi isto tako zgodno vidjeti koliko to stotina ljudi na takvom jednom mediju prima veće plaće od ministara. Ali to govorim samo stoga da bih se eto pobunio protiv činjenice da će sada novinari plaćati 5 kuna skuplju marendu ili ručak u saborskom restoranu no što će zastupnici. 50% manju cijenu nisam se bunio, dapače šutio sam, neka im ali sada pošto će plaćati 5 kuna skuplje nego zastupnici protivim se takvoj praksi. Sve u svemu osobno smatram da nam je pravobranitelj za osobe s invaliditetom potreban ali ne kao samostalan resor nego u sklopu pučkog pravobranitelja. Mislim da bi na taj način i pučki pravobranitelj mogao jednostavnije i potpunije djelovati kada ionako ima jednu specifičnu težinu u društvu. Hvala. Klub HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo, gospodin Kajin nekako mi uvijek uskoči u riječ, a ne dogovaramo se jel, govorio je o tome da zaista postoji jedna inflacija rekao bih državnih dužnosnika kao što je očita i inflacija cijena prehrambenih proizvoda, kao što je u porastu inflacija broja osoba koje idu dalje od kontejnera do kontejnera tako i broj državnih dužnosnika ili način na koji bi se oni mogli mogli da kažem uokviriti u onaj broj koji bi bio hajde da kažem objektivan kao što to gospodin Kajin predlaže. Međutim, kada se radi o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom onda on spominje moj prethodnik, dakle invalide Domovinskog rata, invalide Narodnooslobodilačke borbe ili Narodnooslobodilačkog rata. Ali ne spominje invalide rada. A upravo u tom segmentu postoji, dakle jedna, rekao bih medicinski indikacija za djelovanje kao branitelja za invalidne osobe. Naime, svima nam je dobro poznato da su invalidi rada izbačeni iz onog naziva mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske i on se sad zove mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske. Nekad se zvalo mirovinsko invalidsko osiguranje Republike Hrvatske i to negdje '98. godine. Od tada traje borba, dakle borba, jasno demokratskim metodama i svim ostalim upravnim postupcima da invalidi rada povrate svoja prava ili dio prava u odnosu na neke druge. Zbog toga mislim da ima smisla iako nisam za inflaciju broja državnih dužnosnika ali u svakom slučaju ima smisla, dakle ustanovljenje ili otvaranje mjesta za pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom. kada pogledamo ovu tablicu u ovom prijedlogu zakona i kada su ovdje pobrojani u tekstu, dakle odredbi i važećeg zakona dužnosnici u smislu ovog zakona i kada pogledamo broj, dakle tu nisu navedeni brojevi dakle tih izvršitelja onda zaista vidimo da je to jedan veliki, veliki broj. I kako je rekao gospodin Kajin da su umirovljenici ostvarili vjerojatno bolji izborni rezultat i imali ovdje više možda zastupnika možda bi potraživali pravobranitelja za umirovljenike. ja sam jutros prije polaska skuhao kavu i nisam mogao, teško mi je lijevom rukom točiti kavu koja je iz đžezve koja je za dešnjake, pa ne znam hoćemo li uskoro potraživati i pravobranitelja za ljevoruke, jer oni su zaista obespravljeni u ovome društvu, pa ćemo i o tome razmisliti. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dvije su karakteristike ovog nevelikog zakonskog prijedloga. Prvo pomoćnici ministra prestaju biti dužnosnici, pa ih se logično izbacuje iz ovog zakona. Oni su sada činovnici, vrh činovničke karijere. Karakteristika je njihova ta da su oni došli s politikom, ali s politikom neće otići. Oni nisu postali činovnici tako što su napredovali u činovničkom aparatu, nego su kao političke osobe jer ih je politika tamo imenovala za pomoćnike na taj način stekli taj status. A sada kad prestaju biti dužnosnici, tj. prestali biti dužnosnici sada ostaju na vrhu te činovničke strukture. Na taj način taj zakon je u biti nepravedan. Prema kome? Prema svima onim ostalim u činovničkom aparatu koji nisu na taj način napredovali, koji nisu došli s politikom, a onda ostaju zacementirani kao struka. Svi drugi su morali polako napredovati stepenicu po stepenicu, dokazivati se u svom poslu. Ovi ne. Za njih je najvažnije to da su pripadali jednoj političkoj opciji. To njihova politička pripadnost ih je dovela na vrh toga aparata. Druga bitna karakteristika je ovoga zakona da se uvodi pravobranitelj za invalide. Bez obzira što imamo dosta tih pravobranitelja i što se gomilaju te dužnosničke funkcije ja mislim da je to dobro. Ja mislim da je to dobro, ali ne zavidim osobi koja će biti imenovana na tu dužnost. Pravobranitelj za osobe s invalidnošću imat će jako puno posla. Zbog toga što naša država, na žalost, različito tretira invalide i to na jedan usudio bih se reći najnepravedniji mogući način s obzirom na porijeklo invalidnosti. U posve različitom statusu su invalidi drugog svjetskog rata, invalidi Domovinskog rata kao ratni invalidi, pa onda i invalidi rada ili invalidi od rođenja. je, uzmete recimo jednu grupaciju slijepih i slabovidnih osoba, onda vidite da je naknada za sljepoću kod civilnoga invalida negdje oko 400 kuna, kod invalida Domovinskog rata nekoliko tisuća kuna. Ali slijepa osoba bez obzira na porijeklo invalidnosti ima iste potrebe bez obzira na koji način je izgubio vid. To je jedna od najtežih oblika invalidnosti. Ljudi koji su ostali bez vida mnoge poslove ne mogu obavljati sami, potrebna im je tuđa pomoć. Potrebno im je da nabavljaju različita pomagala koja im omogućuju kako tako lagodniji život. Ovaj sa 400 kuna invalidnine sebi to ne može priuštiti i on na taj način ostaje zakinut. Žalosno je i to da ni zakonodavac sam bez pomoći budućeg pravobranitelja za osobe sa invaliditetom taj problem ne uočava i ne istražuje pa barem postupno, pa barem da tu nepravdu ublaži. Jer biti nepravedan, različito tretirati osobe s invaliditetom, za to nema nekakvog opravdanja. To može biti jedino inat, prkos ili neshvaćanje problema. Ako je neshvaćanje problema, onda je još donekle lako. Onda se možemo nadati da, ako budemo zakonodavcu odnosno predlagatelju Vladi govorili uporno o tome, da će shvatiti problem. Da će ga shvatiti i da će sve invalide bez obzira na porijeklo njihove invalidnosti tretirati jednako. Zbog toga podržavam ovo uvođenje pravobranitelja za osobe s invaliditetom, ali kao što kažem, ne zavidim toj osobi. Na nama je svima da ovu očitu nepravdu koja u društvu vlada ispravi, nas ovdje kao zakonodavnog tijela. I očekujem od novog pravobranitelja ili pravobraniteljice da prema, od Vlade odmah traži, odmah traži novi zakon i izjednačavanje položaja svih invalida, ne bude li to napravi on ili ona, tko bude izabran, onda nema smisla ni da tu dužnosničku funkciju uvodimo zakonom. Hvala.

Na samom početku svoje rasprave podržao bih prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Naime, nedavno smo u saborskoj proceduri imali Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji smo, između ostalog, propisali i koeficijente složenosti poslova državnih službenika imenovanih na radna mjesta tajnika ministarstava, ravnatelja u ministarstvima, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika Ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije. Obzirom da su navedeni položaji postali radna mjesta državnih službenika, dok su položaji pomoćnika ministra ukinuti. Upravo zbog navedenog prijedlogom ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, propisuje se brisanje s popisa državnih dužnosnika dosadašnji položaji dužnosnika koji su izgubili status državnih dužnosnika te dosadašnji položaji pomoćnika ministra koji se ukidaju kao također i brisanje propisanih koeficijenata za izračun njihovih plaća. Imajući u vidu da su pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici državni dužnosnici Republike Hrvatske koji štite, prate i promiču prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona, prijedlogom ovog zakona, novi državni dužnosnici postaju i pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici koji je prema odredbi članka 4. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to pravobranitelja na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a zamjenike na prijedlog pravobranitelja za osobe s invaliditetom i to na vrijeme od 8 godina. Slijedom navedenog, predlaže se svakako i dopuna članka 12. zakona na način da se utvrđuje koeficijent za izračun plaća pravobranitelja za osobe s invaliditetom i njegovih zamjenika u visini koeficijenata složenosti poslova kao za izračun plaće pravobranitelja za djecu i njegovih zamjenika te pravobranitelja za ravnopravnost spolova i njegovih zamjenika, što je po mom mišljenju sasvim opravdano i logično. U skladu s iznijetim, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vedran Rožić. Izvolite. Poštovanje gospodine potpredsjedniče, zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege zastupnici. Ovim prijedlogom zakona iz dosadašnjeg popisa državnih dužnosnika brišu se zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske, pomoćnici ministara, tajnici ministarstava, zamjenici državnih tajnika u središnjim državnim uredima, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija i predstojnici ureda Vlade Republike Hrvatske, a dodaju se novi državni dužnosnici, pravobranitelji za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici. Sadržajno, kao novi dužnosnici se utvrđuju samo pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici dok se s popisa državnih dužnosnika brišu dosadašnji položaji dužnosnika u skladu s člankom 151. Zakona o državnim službenicima jer isti postaju radna mjesta državnih službenika, dok se položaj pomoćnika ministara ukidaju. Nadalje, obzirom da je odredbom članka 151.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima određeno da će do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika, plaće državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz članka 151. propisani koeficijenti stožernosti poslova imenovanih na radna mjesta iz članka 151. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, a koji će služiti za izračun plaća tih službenika do stupanja za snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika. Isto je potrebno brisati iz odredbi članka 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Ovim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, predviđa se dopuna članka 12. predmetnog zakona na način da se dopunjava utvrđeni koeficijentima za izračun plaće pravobranitelja za osobe s invaliditetom i njegovih zamjenika. Predloženi koeficijent je za pravobranitelja za osobe s invaliditetom i njegovih zamjenika u visini koeficijenata stožernosti, poslova za izračun plaće pravobranitelj za djecu i njegovih zamjenika te pravobranitelja za ravnopravnost spolova i njegovih zamjenika. I osnovni razlozi po kojim se Zakon donosi po hitnom postupku odredbom članka 2. Zakona o pravobranitelju osoba s invaliditetom propisano da pravobranitelj osoba s invaliditetom štiti, pravi i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom, izvještava javnost o povredama prava osoba s invaliditetom i poduzima radnju u svrhu njihovog sprječavanja. Očito je da zbog važnosti materije postoje osobito opravdani razlozi da se ove izmjene i dopune zakona donesu po hitnom postupku. Stoga podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

i kolege. Dakle pred nama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika u hitnom postupku. radi se o vrlo kratkim intervencijama u zakon koje su potrebne s obzirom da su se promijenili određeni zakoni koji određuju status državnih službenika, odnosno državnih dužnosnika pa je ovim zakonom nužno urediti njihove obveze i prava. Zakonom o državnim službenicima iz 2005. godine neki položaji državnih dužnosnika postali su radna mjesta državnih službenika, a neki su ukinuti. Ukinut je tako položaj pomoćnika ministra državnim službenicima na dan stupanja na dužnost nove Vlade Republike Hrvatske 12. siječnja ove godine, postali su dotadašnji dužnosnici to su tajnik ministarstva, ravnatelj u ministarstvima, zamjenik tajnika i predstojnik ureda Vlade, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i zamjenik i pomoćnik ravnatelja državne upravne organizacije. Iz tih razloga navedene državne službenike potrebno je brisati iz ovog zakona što se i predlaže, ali se dodaju kao novi dužnosnici prema odredbama Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom, pravobranitelj Dakle sukladno navedenim promjenama u samom popisu dužnosnika koji su to u smislu ovog zakona, a pobrojani su u članku 1. ovim zakonom predlaže se i promjena u članku 12. koji se odnosi na utvrđivanje plaće dužnosnika tj. na osnovicu za obračun plaće i koeficijente za izračun plaće dužnosnika. Prijašnji dužnosnici koji su postali državni službenici se brišu, a dodaju se pravobranitelj za osobe sa invaliditetom sa predviđenim koeficijentom 5,27 i njegov zamjenik s koeficijentom 4,26. Treba reći da je koeficijent 5,27 između ostalih dužnosnika u razini zastupnika Hrvatskoga sabora, u razini državnog tajnika, glavnog državnog inspektora, tajnika Vlade i Sabora, pravobranitelja za djecu i pravobranitelja za ravnopravnost spolova, a koeficijent 4,26 je u razini zamjenika pravobranitelja za djecu i zamjenika pravobranitelja za ravnopravnost spolova što je u svakom slučaju opravdano. Prema tome s obzirom da se ovim zakonom zapravo ažurira popis državnih dužnosnika, a shodno tome i njihove obveze i prava za vrijeme obnašanja njihovih dužnosti, podržati ću donošenje ovoga zakona i hitni postupak koji se predlaže. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona. U dosadašnjim izlaganjima čuli smo da različitost stavova oko samog načina na koji državni dužnosnici, odnosno državni službenici dolaze do svojih radnih mjesta. Činjenica je da je uoči izbora konačno riješena jedna od dilema, a ta je da se Zakonom o preuzimanju vlasti na neki način i paketom tih zakona reguliralo područje neizvjesnosti nakon održanih državnih izbora, tko ostaje a tko ne na radnom mjestu. Isto tako bilo je tvrdnji po kojima bi ispalo da radna mjesta službenika dolaze i odlaze politikom. Baš suprotno, svjedoci smo ovih dana da se popunjavaju radna mjesta državnih službenika, ranga bivših pomoćnika ministra sada ravnatelja o javnim natječajima. Dakle o tom pitanju je prije izbora postojao politički konsenzus, nakon izbora naravno da onaj tko nije osvojio većinu, pokušava podmetnuti i reći da se po političkom ključu popunjavaju mjesta. Činjenica je da ovaj zakon je nastavak puta prema pod jedan, profesionalizaciji državnih službenika, samim tim što su natječaji i što se mandati ne poklapaju sa izborima nego je mandat od pet godina koji je u pravilu određen kao mandat koji ulazi uvijek u razdoblje druge političke garniture koja osvoji vlast. Naravno da pod dva ovakve izmjene donose i nastavak su puta prema toj depolitizaciji državnih službenika, ali i ukidanju te neizvjesnosti tko ostaje, a tko ne nakon provedenih izbora. Osim što ovaj zakon definira primanja nekih od njih, odnosno kod primanja ih seli u službenike dosadašnje dužnosnike, definira i popunjava nagrađivanje državnih dužnosnika koji su po posebnim zakonima dobili status državnih dužnosnika pa tako i ovaj pravobranitelj za osobe sa invaliditetom i njegov zamjenik. Ovo u svakom slučaju po mojem mišljenju zavređuje status državnog dužnosnika. Naime, jer pravobranitelj za osobe sa invaliditetom i njegovo uvođenje u rang ostalih pravobranitelja u svakom slučaju je i priznanje i države i politike i vlasti problemima koje invalidne osobe imaju senzibilitet za te probleme i naravno da se pomogne u rješavanju njihovih specifičnih problema. Do sada su bili spomenuti razne vrste invalida, bilo je spomenuti i posebno invalidi rada zbog kojeg je možda i pravobraniteljski posao osjetljiv. Naime, baš invalidi rada nemaju od svojih poslodavaca zaštitu koju bi morali imati, a naravno tome onda doprinosi i ponašanje poslodavaca, ali isto tako i ovaj status pravobranitelja će u svakom slučaju pomoći da se njihovi specifični problemi riješe. Ako ništa drugo, sama depolitizacija, sama sigurnost službenika i sama mogućnost da se utječe na probleme invalida, svih invalida i invalida rada zavređuje da se ovaj zakon podrži. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Politički konsensus oko ovog pitanja nije nikada postojao. Kada se mijenjao Zakon o državnim službenicima jasno smo istakli problem o kojemu danas ovdje govorimo. Postojao politički konsensus oko toga da se donese Zakon o primopredaji vlasti kako se već zove. Oko toga je postojao konsensus. Ali ovo predstavlja izigravanje toga zakona. Logika Zakona o preuzimanju vlasti je vrlo jasna. Onaj tko s politikom dolazi, taj s politikom i odlazi. Vrlo jednostavno. Baš zato da smjene ne bi išle duboko u nekakav činovnički aparat. Zašto ovo predstavlja izigravanje toga zakona? Pa zato što su jedni s politikom došli, a s njom kada ta politika bude odlazila neće otići jer su u međuvremenu zaštićeni time što su postali službenici. Vi govorite o javnim natječajima da se sada provode. Kada se provedu provjeriti ćemo koliko je pomoćnika ministara koji su bili dužnosnici i koji su s politikom došli, koliko je njih izabrano na nova službenička mjesta. A onda možemo govoriti o tome da li su ti natječaji posve pošteni i da li svima daju jednake uvjete. Ali onaj tko nije izrastao u činovničkom aparatu, tko nije krenulo od početka kao pripravnik i tko nije svojim stručnim znanjem, svojim zalaganjem, svojim radom došao do mjesta pomoćnika ministra, nego je na to imenovan, taj je taj je u privilegiranom položaju u odnosu na sve one koji su marljivo, strpljivo, godinama izgrađivali svoju karijeru. Rekao sam, a i ponavljam konsensus je postojao oko preuzimanja vlasti. Ovo je paket zakona kojim se regulira preuzimanje vlasti pa nije sporno da gospodin Stazić pokušava politizirati na način da veli: a što bi bilo kada bi oni dobili izbore. Dakle prije izbora nije bilo sporno da način i postupak koji je bio određen za imenovanje službenika po javnim natječajima nije bio sporan, a sada se pokušava osporavati. Dakle, po natječajima, a još uvijek postupci traju, tako da možete vidjeti koliko profesionalnih ljudi koji rade u državnoj upravi popunjavaju mjesta vodećih ljudi u državnim službama. (HDZ)** Završni osvrt. Zamjenik državnog tajnika gospodin Pavle Matičić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Htio bi samo naglasiti prvo da izmjenama i dopunama ovog zakona mi samo završavamo ili zaokružujemo zakonodavnu aktivnost vezanu na depolitizaciju i profesionalizaciju u državnoj upravi. u dosadašnjim raspravama smo donijeli Zakon o državnim službenicama, Zakon o primopredaji vlasti, Zakon o sprečavanju sukoba interesa i sad ovim zakonom faktički završava se ovaj proces koji je vezan uz uz depolitizaciju i profesionalizaciju u državnoj upravi. Tako da mislim da je i prethodna Vlada i ova Vlada je dosta restriktivno išla prema sustavu sustavu politizacije, budući sada u sustavu državne uprave samo ministri i državni tajnici ostanu političke funkcije, a sve druge funkcije u položaju u sustavu državne uprave su profesionalci. I drugo što se tiče pravobranitelja. Ovim zakonom se ne uvodi jer već je Zakonom o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom je uvedeno je, uveden uveden je pravobranitelj za osobe sa invaliditetom, utvrđeno je da je on dužnosnik. Ovim zakonom faktički se utvrđuje samo koeficijent za izračun plaće uspoređujući, komparirajući njegov koeficijent sa koeficijentima koji je već utvrđen za druge pravobranitelje iste složenosti poslova. Hvala.

Hvala.